Uvodno u ime predlagatelja zamjenica ministra pravosuđa gospođa Sandra Artuković-Kunšt. **Artuković Poštovane zastupnice, poštovani zastupnici. Predlažemo izmjenu Zakona o nasljeđivanju koja se tiče općina i gradova, kako povezati općine i gradove sa nasljeđivanjem. Dozvolite da iznesem kratko praktičnu ili procesnu situaciju koja se može dogoditi u postupku u kojem rješavamo pitanje nasljeđivanja. Dakle, nasljeđivanje predstavlja prijelaz prava i obveza ostavitelja na onoga tko mu bude imenovan nasljednikom što je pravilo. Nasljednici se mogu odreći nasljedstva. Ukoliko oni to učine i ukoliko se po pozivu kojeg je sud dužan objaviti u Narodnim novinama i sa rokom od šest mjeseci ne javi nitko ili osoba nema nema nasljednika čim se otvori nasljedstvo pa se također pozivaju potencijalni nasljednici u istom roku. Dakle, ukoliko se utvrdi da osoba nema nasljednika tada se radi o imovini koju zovemo ošasna i koja upravo da bi se osigurao prijelaz prava i obveza prelazi u vlasništvo općine ili gradova. Ono što je bitno za naglasiti prijelaz imovine na općine i gradove ne znači da su im općine i gradovi nasljednici. Oni se samo nalaze u istom pravnom položaju kao što zakon određuje, ali se ne mogu smatrati nasljednicima. Svrha ovoga je da ona imovina koja je ošasna, dakle bez nasljednika ne ostane u zraku nego da se dogodi odgovarajući prijelaz na, u krajnjoj liniji općinu ili grad. Ono zbog čega smo intervenirali u zakon jest činjenica da nalazeći se u istom pravnom položaju kao i drugi nasljednici što se tiče prijelaza imovine općine i gradovi odgovaraju za dugove ostavitelja do visine vrijednosti naslijeđene imovine, ali odgovaraju cijelom svojom imovinom. U praksi se događaju situacije da su ona dugovanja koja su zasnovana za života ostavitelja bila nerealizirana ponekad nije bilo nasljednika, a ponekad su se nasljednici odricali ne bi li izbjegli obvezu vraćanja toga duga. Imovina je prešla u vlasništvo općine ili grada. Općina ili grad odgovara do visine vrijednosti imovine, ali cijelom svojom imovinom. U praksi se događalo da se na računima, odnosno računima općina ili gradova vrši naplaćivanje dugovanja ostavitelja koji je bez nasljednika umro. Ta situacija je izazvala dosta praksi u funkcioniranju općina i gradova i osim toga predstavljala je možemo čak reći i određeno pokrivanje rizičnih plasmana koji su izvršeni za korisnike kredita itd. gdje je nekretnina koja je založena precijenjena u trenutku davanja kredita, a kasnije naravno njezina vrijednost manja. Mi smo izmijenili zakon utoliko što smo ograničili mogućnost ovrhe, dakle prinudne naplate potraživanja odnosno duga ostavitelja na način da predmet ovrhe može biti samo ona stvar ili ono pravo koje je sastavni dio ostavine kada se vrši ovrha na imovini općine ili grada zbog prelaza imovine ostavitelja na općinu ili na grad. Dakle, nismo ograničavali mogućnost da općina ili grad iz druge svoje imovine novčano ili bilo kako isplati dugovanje u redovitom postupku. Ali ukoliko ga nije ostvarila, a vjerovnici zahtijevaju ovrhu tada je mogu ostvariti samo na onim stvarima ili predmetima koji su bili sastavni dio ostavine. Možemo otvarati dvojbu da li je tu došlo do različitog ustavno-pravnog položaja. No, smatramo da nije jer općina ili grad kao što smo rekli nije nasljednik. Na njih Na njih prelazi imovina to je drugačiji oblik pravnog sljedništva. S druge strane ono što je karakteristično i pravo je, zajamčeno pravo nasljednika nasljednici se mogu odreći nasljedstva. Općina ili grad upravo kao ona zadnja instanca kojom se osigurava prijelaz prava i obveza ne mogu se odreći nasljedstva. Dakle, nije pozicija ista. I evo to je ukratko to, pa vjerujem da kroz raspravu ako će biti još nešto potrebno možemo razjasniti. Hvala vam. **Zgrebec, Dragica (SDP)** Hvala lijepa. Žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Ne. Otvaram raspravu. Na redu su klubovi. U ime kluba SDP-a Vesna Fabijančić Križanić izvolite. Izvolite Hvala lijepo. Potpredsjednice Hrvatskog sabora, zamjenice ministra, kolegice i kolege. Prijedlogom zakona o izmjenama i dopunama Zakona o nasljeđivanju osigurava se u slučaju ošasne imovine ravnoteža u zaštiti prava vjerovnika i jedinica lokalne samouprave, odnosno općine i grada. Ono što je svakako dobro uz naprijed navedeno uspostavljanje ravnoteže je to što je prijedlog zakona u prvom čitanju, pa će se moći istaći, a već i jesu u radnim tijelima primjedbe i određeni prijedlozi. Naime, postojećim Zakonom o nasljeđivanju riješena je pravna situacija u slučaju kada se u ostavinskom postupku utvrdi da ostavina nema nasljednika s ciljem utvrđivanja činjenica tko je nasljednik, a u slučaju kada nema nasljednika predviđeno je na koga prelazi imovina koja koja čini ostavinu. Rješenje koje se predlaže ovim izmjenama i dopunama svakako štititi da se jedinice lokalne samouprave ne nađu u težem položaju od onoga u kojem su bile i prije prelaska imovine koje čine ostavinu na općinu ili grad. To stoga jer su se u praksi događali slučajevi da su ostaviteljevi vjerovnici ostvarivali svoje tražbine na cjelokupnoj imovini općine ili grad i to najčešće na novčanim sredstvima na računu općine odnosno grada. Naravno da ne treba posebno isticati kako je to dovodilo u pitanje osnovnu zadaću općine i grada, odnosno njihovo funkcioniranje. Zakonsko rješenje prema kojem ostaviteljevi vjerovnici mogu prisilno ostvarivati i tražbine samo na ostavinskim predmetima bilo stvarima bilo pravima doista ide u pravcu zaštite jedinica lokalne samouprave posebno sa aspekta da se općina ili grad ne mogu odreći nasljedstva kao drugi nasljednici usprkos zakonski deklariranoj jednakosti jednih i drugih. S obzirom da se njihov položaj ipak razlikuje zaštita je naravno nužna. S druge strane općini i gradu se ipak ostavlja mogućnost da namire ostaviteljeve vjerovnike i iz druge nenaslijeđene imovine. Dakle, na taj način se uspostavlja ravnoteža u zaštiti između prava vjerovnika i jedinica lokalne samouprave a bez ugroze osnovne funkcije jedinica lokalne samouprave. Na radnim tijelima, posebno Odboru za pravosuđe, aplicirani su određeni prijedlozi s obzirom da se radi o prvom čitanju pa vjerujemo da će predlagatelj iste i razmotriti. Jedan od prijedloga je mogućnost zaštite vjerovnika i ide u pravcu da se izvidi mogućnost da jedinice lokalne samouprave ipak odgovaraju svojom imovinom u slučaju da naslijeđenu imovinu otuđe prije namire vjerovnika. To je svakako prijedlog kojeg valja razmotriti. Bilo je i prijedloga da se dodatno razmotri ponuđeno rješenje kojim je predviđena mogućnost dobrovoljnog namirenja ostaviteljevog vjerovnika i iz druge nenaslijeđene imovine. Dakle, ova dva primjera vjerujemo da će predlagatelj razmotriti. I na kraju, podržavamo prijedlog da se sadržaj smrtovnice i sadržaj rješenja o nasljeđivanju dopuni osobnim identifikacijskim brojem. Osobni identifikacijski broj koristi se u svakodnevnom radu u službenim evidencijama i kod razmjene podataka pa je svakako svrsishodno da bude u sadržaju smrtovnice i sadržaju rješenja o nasljeđivanju. Zbog svega navedenog Klub zastupnika SDP-a podržat će ovaj prijedlog. Hvala vam lijepo. Hvala. U ime kluba HDZ-a kolegica Ana Lovrin. Izvolite. Hvala lijepa gospođo potpredsjednice Hrvatskog sabora, gospođo zamjenice ministra, kolegice i kolege. Klub HDZ-a podržat će ovaj prijedlog izmjena i dopuna Zakona o nasljeđivanju koji je ovdje pred nama u prvom čitanju. Prije svega iz razloga što smatramo da je on pravičan prema jedinicama lokalne samouprave. obzirom da se Zakonom o nasljeđivanju u jednom dijelu jedinice lokalne samouprave pojavljuju u ulozi nasljednika onda kada je utvrđeno da nema ostavitelj nema nasljednika ali imaju jedan ograničavajući čimbenik rekla bih, a to je da se one kao ostali nasljednici ne mogu odreći nasljedstva. Dakle, moraju prihvatiti nekretnine i pokretnine ostavitelja koji je umro bez nasljednika. Kada to su već po zakonu dužne prihvatiti, ne mogu se odreći, onda treba u zakonu i naći način koji rješava situaciju da one ne budu dovedene time u nepovoljniji ili lošiji položaj, odnosno da dugovi dugovi ostavitelja opterećuju da tako kažem opći dio proračuna jedinica lokalne samouprave ili svih poreznih obveznika. Stoga je dobra rješidba da u slučaju prisilne naplate od strane vjerovnika ostavitelja općina, odnosno grad na koju je prešla imovina odgovara samo stvarima i pravima koja su sastavni dio dio ostavine a ne u vrijednosnom smislu svim sredstvima općine odnosno grada. Pojavilo se zaista pitanje na odboru zaštite vjerovnika ostavitelja što je onda u tom slučaju, međutim pitamo se i što je sa zaštitom vjerovnika u slučaju kada se nasljednici odreknu odreknu nasljedstva, a evo rekla je gospođa zamjenica ministra da u ovom slučaju nema problema da bi bilo ustavne nejednakosti jer općina, odnosno grad nije u pravom smislu nasljednik. Točno, međutim evo sad ja pitam, a ja tumačim da tome jest tako, dakle što se tiče zaštite vjerovnika oni u odnosu na nasljednike imaju pravo u roku od 3 mjeseca tražiti da se imovina, dakle stvari i prava stečeni nasljedstvom izdvoje iz ostale imovine nasljednika pa u tom slučaju bi onda to pravo se odnosilo i na općinu i grad i time bi se vjerovnik zaštitio od toga da eventualno općina ili grad proda tu imovinu prije namirenja vjerovnika. Ja iščitavam iz zakona da bi taj vjerovnik imao to pravo i u odnosu na općinu i grad kao i na ostale nasljednike. Dakle, izdvajanje imovine naslijeđene imovine iz preostale imovine nasljednika. što se tiče također bilo je rasprave na odboru i o članku 4. koji govori da se odredba ovoga zakona u odnosu na ovrhu na predmet ovrhe u odnosu na općinu i grad neće primjenjivati na ovršne postupke pokrenute prije stupanja na snagu ovog zakona. Bilo je primjedbe da bi se možda trebalo odrediti da one se neće primjenjivati na sve postupke ostavinske, odnosno na otvaranje otvaranje nasljedstva od otvaranja nasljedstva. Ja mislim da je ova odredba u redu i da treba ovako ostati onaj procesne naravi. Ovaj zakon se mijenja samo u dijelu i regulira i regulira pitanje ovrhe, dakle prisilne naplate i stoga je u redu da započeti ovršni postupci se dovrše po starom zakonu, a ove se dovršavaju, pokreću i provode sukladno ovim zakonskim izmjenama. Također, naravno da podržavamo i to treba u svim segmentima i gospodarstva i države izmijeniti, a to je da se u smrtovnice i u rješenje o nasljeđivanju kao obvezni sastojak uvede osobni identifikacijski broj radi toga da ne bude da ne bude zabune, da ne bude velikih pogrešaka kroz provedbu rješenja o nasljeđivanju u zemljišnim knjigama koje su se dnevno događale pogotovo u u manjim mjestima gdje imate niz osoba koje imaju isto ime i prezime i ime oca, dakle apsolutno u svaki dokument uz ime i prezime treba upisivati OIB. Evo ovo su razlozi zbog kojih ćemo podržati ovaj zakon u prvom čitanju. Hvala. U ime kluba HDSSB-a kolega Josip Salapić. Izvolite. hvala lijepo potpredsjednice Sabora. Uvažena zamjenice ministra, kolegice i kolege zastupnici. Pa kao i moji prethodnici kolege u svojim govorima tako i klub HDSSB-a naravno podržava ove izmjene i dopune Zakona o nasljeđivanju jer prije svega smatramo da je odredba ovog zakona donosi jedno pravednije rješenje kada su u pitanju ovi nasljednici koji se ne mogu odreći toga nasljedstava, a to su općine i gradovi u onim slučajevima koji su predviđeni Zakonom o nasljeđivanju kada se ne može i kada iza umrloga nema nasljednika po Zakonu o nasljeđivanju. Važno je to prije svega jer se u praksi pokazalo da su mnoge općine i gradovi s obzirom da su preuzimali cjelokupno nasljedstvo, imovinu ali i dugove i potraživanja iza umrloga nosile svojevrsni teret na svoje lokalne proračune koji nisu mogli u novčanim tražbinama isplatiti ono što je iza ostavitelja ostalo dugovanje, nepodmirenih … računa a prelazilo je vrijednost te imovine odnosno zakonsko rješenje je takvo da se općine i grad u odnosu na fizičke osobe koje se mogu odreći nasljedstva, općine i gradovi se ne mogu odreći nasljedstva po našim zakonskim rješenjima. Tako da je ovo zakonsko rješenje prije svega pravedno i ono je u duhu demokracije i zakona da ono što općine gradovi kao teret moraju preuzeti ne ide iznad iznosa one imovine koja je ostala iza nasljednika. To je puno pravednije i poštenije zakonsko rješenje, treba ga podržati. Ono što ostavlja otvoreno pitanje to je i u slučaju zakonskih nasljednika i u slučaju ovoga gdje općine i gradovi to moraju preuzimati, a to je da se neki vjerovnici dakle oni su možemo reći u svojevrsnom podređenom položaju nikada neće naplatiti svoje potraživanje ako je ti dugovi iza umrloga premašuju imovinu vrijednosti imovine kojima je raspolagao umrli. Dakle i ovaj je zakon pro favorum općinama i gradovima a to je pošteno i pravično to treba podržati ali u ovom jednom dijelu se neki vjerovnici nažalost neće nikada moći naplatiti. Ovo je dakle kratke izmjene i dopune zakona, sve je jasno i treba zakon podržati. Isto tako uvođenje OIB-a kao i u skladu sa

I u ime Kluba zastupnika Hrvatskih laburista-Stranke rada kolega Zlatko Tušak. Hvala poštovana potpredsjednice Hrvatskog sabora. Zamjenice ministra, kolegice i kolege zastupnici. Kao što su prethodnici rekli ove izmjene Zakona o nasljeđivanju kao ja ću ovoga puta reći značajni broj drugih zakona iz ovog ministarstva Hrvatski laburisti podržavaju, sve u onom dijelu jel nude bolja rješenja koja poboljšavaju zakonske odredbe, a posebno zato jel se on nalazi i u dva čitanja i eventualno u tom dijelu mislim da čak neće biti potrebe popravljati ovaj zakon jel manje-više svi klubovi su se do sada složili da su ova rješenja bolja. Izmjene zakona su vrlo male, one su praktično u tri članka. Nude pravednije i bolje rješenje za imovinu koju nasljeđuju gradovi ili općina kada nema drugih nasljednika. Iza pokojnika svatko tko ima pravo nasljeđivati može se odbiti to nasljeđe ali država to ne može pa tako općine i gradove ponekad dopadnu nekretnine koje su gotovo u pravilu u vrlo lošem stanju ili su opterećene značajnim dugovima iza pokojnika. Imovina koja ostaje iza pokojnika bez nasljednika ili imovina koja se što je u najčešćem slučaju nasljednici su se odrekli zbog dugovanja ostaje gradovima i općinama bez prava da se gradovi i općine od nje odreknu. Pitanje koliko u jedinicama lokalne samouprave ima takve imovine koju su naslijedili? Nemamo podataka. Da li je to puno ili je malo, praktično ne znamo. zato mislim da je ministarstvo moglo barem prikupiti podatke i dati nam na uvid uz prijedlog izmjene ovog zakona što bi na neki način i potkrijepilo jače argumente da je nužnost promjena ovog zakona. Uz te podatke bilo bi interesantno imati podatak da li raste broj takve imovine koja pripada gradovima i općinama jel znamo da su građani sve više zaduženi i da sve teže vraćaju svoje dugove, a oni praktično nakon smrti ostaju nasljednicima, što i može biti razlog da se nasljednici sve više i odriču svoga nasljedstva i praktično prepuštaju to općinama i gradovima. Ove izmjene Zakona o nasljeđivanju gradova i općina z razliku od nasljednika pokojnika i dalje se neće moći odreći nasljeđivanje no bit će im olakšano podmirivanje ostaviteljskog duga jer neće te obaveze podmirivati iz svojih financijskih sredstava. Za pretpostaviti je da kako kod ovakvog nasljeđivanja uglavnom se radi o tome da se nasljednici odreknu nasljedstva zbog toga što su im poznati dugovi ostavitelja, a eventualno nekretnine steknu na neki drugi način za vrijeme života ostavitelja ostavitelja tako da one ne ulaze u ostavinsku raspravu i praktično dešava se da je to teret koji prelazi na općinu i gradove. A vjerojatno manje je slučajeva da stvarno nema iza pokojnika nasljednika i vjerojatno to su u svakom slučaju rjeđi primjeri. Zato vjerojatno je problem većine gradova i općina da pravi nasljednici ostavitelja ako ih i ima i ako znaju za postojanje nekog duga još za ostaviteljevog života na sebe prepišu ono što vrijedi, a odreknu se ostalog i praktično nekretnine poput livade, oranica pripadnu gradu ili općini zajedno sa dugovima ostavitelja. Kako su do sada u pravilu vjerovnici dužnika sjedali na račune općina odnosno gradova, to je remetilo njihovu likvidnost pa se sada Izmjene Zakona o nasljeđivanju to mijenja što je u svakom slučaju puno prihvatljivije. Za izmjene zakona tražbine vjerovnika sada bi se mogle namiriti samo izostavine tj. nasljeđivanje imovine. Uz ovo treba se osvrnuti i na dug građana koji raste stalno, on je sada negdje oko 18,5 milijardi kuna, za negdje blizu blizu 255 tisuća blokiranih računa građana i da će se ovakvih slučaja biti sve više ako se ne promijeni gospodarska i socijalna slika u Republici Hrvatskoj. Ovdje je potrebno naglasiti da iza pokojnika u ovakvim uvjetima teško je preuzeti i obaveze koje su ostale iza njega i jasno da onda to pripada općinama i gradovima. Ali i što je s onim ma koji na neki način i ostvare ovaj nasljedstvo a tek poslije značajnog broja godina u nekim slučajevima ima i 9 godina nakon nasljedstva neočekivano dobe čestitke o ovrsi zbog stare obaveze koju pokojnik nije platio a nisu ni znali da je iza njega ostao ovakav dug. Većini građana to u svakom slučaju teško pada, jer bez takvih obaveza teško bi, si osiguravaju potrebne uvjete za život. U vremenu kada ne funkcionira tržišta s nekretninama, to je značajni problem jer pojedinci mogu imati nekretnine ali ne mogu ih plaćati, svoje obaveze jer ih ne mogu ni prodati pa ih obaveze na neki način i opterećuju. Zato bi trebalo tražiti rješenje koje bi olakšao situaciju i građanima kada su u pitanju vraćanje dugova građana proizašli iz nasljeđa. I u ime Kluba nezavisne zastupnice Jadranke Kosor i HGS-a kolegica Jadranka Kosor. Hvala lijepa ministra. I moj Klub će dakako poduprijeti ove Izmjene i dopune zakona zato što su ove predložene Izmjene i dopune logične i pametne. Ono što također želim pohvaliti jest da iako se ovdje radi o malim izmjenama, dakle, ukupno ovaj Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona ima pet članaka s time da je 5. se odnosi na datum stupanja na snagu, odnosno vrijeme od stupanja na snagu zakona dakle samo četiri. Svejedno se predlagatelj odlučio na redovitu proceduru, dakle, ne radi se o hitnom postupku. I mislim da je to jako dobro i da je to i također pametno. Makar su svi do sada uglavnom podržali Izmjene i dopune ovoga Zakona važno je da još jedanput možemo promisliti pa da eventualno do konačnog prijedloga možemo promisliti i o eventualnim amandmanima. I mislim da je to pravi put kojim bismo trebali ići kako bismo trebali u Parlamentu raditi. Dakle, ostaviti dovoljno prostora zastupnicima da promišljaju, da predlažu i da u konačnici dakako budu konstruktivni. Podržavam, odnosno podržavamo Prijedlog jer prije svega trebalo bi nastojati pogotovo u zakonima da nitko ne može biti doveden u nepovoljniji položaj. Dakle, ni građanin, ali svakako ni jedinica lokalne uprave i samouprave, odnosno općine i gradovi. Što se tiče ove odredbe odnosno ove odluke ovoga prijedloga o tome da se vjerovnici onih umrlih umrlih građana koji su ostavili svoju imovinu općinama i gradovima, dakle koji nisu imali nasljednika, dakle, da se može naplatiti samo iz onoga što je ostavljeno. Mislim da je to dobro i da je to pravedno. budući da se u obrazloženju zakona kaže dakle da se time ne onemogućava općini odnosno gradu da namiri ostaviteljevog vjerovnika i iz druge dakle nenaslijeđene imovine, tako se tumači odredba zakona a da se u samom zakonu, odnosno izmjenama i dopunama kaže da predmet ovrhe radi ostvarenja ili osiguranja tražbine ostavitelji vjerovnika prema općini, odnosno gradu na koji je prešla ošasna ostavina mogu dakle mogu biti samo stvari i prava koja su sastavni dio ostavine. A ovdje u obrazloženju se kaže da se to može namiriti i iz drugih sredstava. Mislim da bi bilo dobro možda to u samom zakonu, odnosno izmjenama i dopunama zakona u članku 1. i decidirano i utvrditi. ova stipulacija koja kaže da se ovrha može obaviti, dakle, može samo na stvarima i pravima koja su sastavni dio ostavine je ja mislim i po mojem tumačenju nedvojbena. Dakle, predlažem ukratko da se još jedanput do drugog čitanja promisli o eventualnoj dopuni članka 1. kojima se zakon mijenja. U svakom slučaju, moj klub podržat će ove izmjene i dopune Zakona. Hvala vam lijepo. Hvala lijepa. I završna riječ u ime predlagatelja, zamjenica ministra Sandra Artuković-Kunšt. **Artuković Kunšt, Sandra** Hvala lijepa. Pa evo imam potrebu ponovo razjasniti, vjerojatno nisam možda dovoljno jasno to obrazložila u uvodnom dijelu, dakle nema dvojbe ili nije u suprotnosti ovo obrazloženje po kojem općina ili grad nisu onemogućeni da namire ostaviteljevog vjerovnika iz druge imovine. Izmjena članka 139. gdje smo dodali ovaj stavak 6. govori o ovrsi, dakle o prinudnom ostvarenju u slučaju kad općina ili grad neće naći razloga ili načina ili potrebe da na drugi način namire ostaviteljevog vjerovnika ili iz neke druge imovine. Recimo možda će baš ta odgovarati za nekakvo okrupnjavanje zemljišta pa će bit zainteresirani da to okrupnjavanje provedu, a da čovjeku plate, odnosno da mu u novcu nadoknade i recimo oni se oko toga dogovore. To je situacija koja je mirno rješenje, ali ako će vjerovnik trebati krenuti u ovršni postupak prinudnog ostvarenja tražbine onda će njegova ovrha biti ograničena samo na one predmete ili stvari koje su sastavni dio ostavine. Dakle tu nema razlike. Evo samo toliko. Hvala lijepa. Zaključujem raspravu. O prijedlogu zakona izjasnit ćemo se naknadno. A sada ćemo dati stanku do 15 sati, a počet ćemo sa Konačnim prijedlogom zakona o izmjenama i dopunama Zakona o kulturnim vijećima. Hvala lijepo. Hvala